in mu prepisuješ vse tisto, kar si počel, počneš in želiš početi sam v bodoče. Najstarejši trik levičarjev, ki je značilno zaznamoval celo 20. stoletje in kot dokazuje tale seja danes, se seveda uporablja z vaše strani tudi v 21. stoletju. Kako vemo, da v Sloveniji prihajajo volitve? Zelo enostavno. Najprej levičarji bežijo pred referendumom o dohodnini, o povišanju plač, ki so ga sami prestavili. Potem SVIZ napove stavko, najbolj rdeč sindikatov v Sloveniji, apolitičnost par excellence. Potem na vladno tiskovno konferenco o pomoči zaradi višjih cen energentov ne pride nobeden novinar, Društvo novinarjev Slovenije pa začne funkcionirati kot golobje ornitološko društvo. KUL in tudi najširša javnost v tem času počasi spoznava, kako sem imel prav, ko sem opozarjal, da je boljše dobra vlada v roki kot Golob nad glavo, in potem vi pridete v ta parlament s predlogom za razrešitev ministra in državnih sekretarjev, ki je popolnoma neutemeljen, nesmiseln in privlečen za lase, kar je skupen element tega pa še marsičesa drugega. Tisto, kar ste ves čas sami očitali obstoječi vladi ‒ in seveda realno to počnete sami in to se sedaj že vidi ‒ to je ustvarjanje izrednih razmer, rušenje Slovenije. Kaj uči sedaj zgodba, recimo, ameriških volitev pa nekaterih evropskih volitev, ki smo jih lahko opazovali v minulih mesecih? Kjerkoli levičarji danes nastopijo, ustvarjajo izredne razmere. Se spomnite divjanja BLM, se pravi Black Lives Matter, pa Antife po ameriških ulicah? 22 mrtvih je bilo pa še in še ranjenih, milijarde škode, sedaj je pa iznenada mir. Ja, seveda, ker so volitve mimo! In točno isto ustvarjanje izrednih razmer delate tudi vi v Sloveniji, zato se napovedujejo stavke rdečih sindikatov, zato se vi hočete znebiti ministra, da bi s tem otežili delo policije, da bi otežili zagotavljanje varnosti ljudi, da bi se ljudje ne počutili varno, in potem računate, da bi iz izrednih razmer, ki jih ustvarjate sami, vi potegnili še politični profit. To je bistvo tega, kar vi v resnici počnete! To je vsa vaša taktika na volitvah. Ste koalicija sovraštva, saj nimate nobenega pozitivnega programa od Goloba, do SD, do Levice, do KUL-a ali kakorkoli se že temu reče. Druži vas eno samo nasprotovanje obstoječi vladi: Ne bomo sodelovali s SDS in nikomer, ki podpira obstoječo vlado. In podobno. To so oslarije, ki – ki – mimogrede ‒ nimajo s politiko nobene zveze. V normalni državi tisti, ki s takim štarta, ne bi smeli dobiti enega glasu, ampak žal to je tista taktika, ki se v predvolilni kampanji uporablja s strani levičarjev danes po celem svetu. In to vi danes uveljavljate s temi vašimi predlaganimi sklepi v v tem državnem zboru. Na čem naj bi vi utemeljevali te sklepe? Pravite, da politično podrejanje policije. Večje neumnosti pa še v življenju nisem slišal. To govorijo tisti, ki so 70 let imeli neko ljudsko milico, ki so še pred kratkim ploskali, ko so na nekih demonstracijah desne pometali po tleh, leve pa pustili pri miru, čeprav so levi pljuvali na tiste desne, pa jim grozili, pa se drli nanje in jih provocirali pa še kaj metali vanje. Skratka, ravnali so kot ljudska milica še do pred kratkim. Ampak to je bilo v redu. Ker ste jih vi imeli pod komando. Zdaj, ko je pa policija pod tem ministrom in pod tem vodstvom začela postajati prava policija, nevtralna, profesionalna, visoko učinkovita, in se je zanjo zagotovilo ustrezna delovna sredstva, dovolj denarja, povečalo se je plače, poskrbelo za res vso nujno potrebno opremo, ustvarilo pogoje za delo, take, kot jih policija v Sloveniji še ni imela, zdaj bi pa vi razrešili ministra in državne sekretarje. Ja, bežite no! Prozorni ste, da bolj ne bi mogli biti. Gre pa za ustvarjanje izrednih razmer, zato da se ljudje ne bi počutili več varne, zato da bi vi iz ustvarjenih izrednih razmer, ki ste jih sami povzročili, potem potegnili še politični profit. Ampak seveda, ta igra, veste, deluje, dokler je nekdo ne razgali, ko pa jo takole poveš, enostavno, kot sem jo jaz zdajle, pa ljudem postane jasno, za kaj v resnici gre. In za kaj bo tudi šlo. Na teh volitvah bo samo ena izbira: na eni strani sedanja obstoječa koalicija, torej graditelji Slovenije, in na drugi srani tisti, ki Slovenijo uničujete, torej rušitelji Slovenije. In to s svojim ravnanjem dokazujete vsak poseben dan. Zato se zdajle napovedujejo stavke, zato se napoveduje škoda, zato se hoče razrešiti ministra, ki odlično opravlja svoje delo skupaj s svojo ekipo, zato se ustvarjajo izredne razmere. Ker vas briga za varnost ljudi, za kvaliteto življenja, za blaginjo! Koliko domov za ostarele ste postavili v vseh minulih letih, ko so bile same levičarske vlade? Niti enega! Niti enega.

o ničemer drugem. Obenem očitate, da se je naredilo določene kadrovske spremembe. Pa poglejmo, kako je bilo to kdaj prej. Ali se kdo še spomni, da ko je bila zamenjana enkrat ena desna vlada, tistih redkih desnih vlad, ki je bila v Sloveniji, bolj kratkega roka sicer, so na prvi seji ‒ to povem zato, ker je gospod Pavšič tukaj rekel, da ni znan tak primer ‒, na prvi seji po volitvah nove vlade zamenjali, če me spomin ne vara, okoli 420 ljudi. Na eni sami seji! Ali ste kje slišali kakšno vpitje o poplavi, kadrovskem cunamiju, o čistkah, o ne vem čem? Tukaj pa Vlada zamenja enega, dva, v perspektivi naj bi zamenjala recimo 100 kadrov, ki so vedno vedrili in oblačili nekje po Sloveniji, postopno in s strokovno komisijo, ki bi jo policija sama oblikovala in jo je že, je je pa to grozno. Ob tem, gospe in gospodje, ko bi se morali pa res ukvarjati z eno preiskavo, kaj so ti kadri počeli. zelo veliko podatkov govori o tem, kako so potem, če je bil nekdo nezamenljiv, je bil desetletje, več ‒ nekateri celo po več na čelu recimo ene policijske uprave, kako se je to potem odražalo na delu tam. Nekaterim se je pogledalo čez roke, ker so bili kolegi, enim ne; pač te človeške vezi so tkale odnos, ki potem s profesionalnim delom ni imel več kaj dosti skupnega. Imel je pa veliko s politiko. Ja, ker to so bili vaši kadri. Na ta način ste vi zagotavljali to, da ste bili prvorazredni, vsi ostali pa drugorazredni. In seveda vas danes to boli. Boli vas ta oblastna abstinenca, ker ste odstavljeni z oblasti in stvari nimate več popolnoma totalitarno pod roko. Imate jih še vedno: imate v rokah medije, imate v rokah sodstvo, imate v rokah velikanski del državne uprave, imate v rokah službe Državnega zbora, pa še kaj bi lahko naštel. To sami dobro veste, bolje kot jaz. Če sem še kaj pozabil … Aja, še nevladnike imate v rokah. In In seveda v takih okoliščinah je težko, da bi država uspešno funkcionirala. Tudi Ministrstvo za notranje zadeve. Pa je to sedanji vladi in temu ministru odlično uspelo. V najtežjih pogojih so zagotavljali ustrezno varnost, ustrezno stopnjo varnosti, poskrbeli za blaginjo, poskrbeli za nujne ukrepe, zagotavljali vse tisto, kar je potrebno. Popolnoma normalno je, da ena ekipa v kateremkoli podjetju, če želite, ali pa v državi oblikuje potem tudi ostali kader, tako da lahko svoje delo še bolj uspešno opravlja. To je najbolj normalna stvar na tem svetu in to vsi dobro veste, ampak vi iz tega delate cirkus; ob tem, ko ste sami menjali ljudi po politični liniji, da se to povedati ne da, ko ste ene onemogočali, druge forsirali. To pa ni problem, zato ker so bili to vaši. Tisto, kar je bil cilj te vlade na področju Ministrstva za notranje zadeve ‒ in trdim, da je to odlično opravila ‒ je, da vzpostavi visoko učinkovito, profesionalno, nevtralno policijo, ki bo v celoti zagotavljala varnost ljudi in odlično opravljala svoje delo. In ga tudi je. Tako dobro, kot se zadnje čase izvajajo vse aktivnosti policije v Sloveniji, zlasti v zadnjih mesecih, se to preprosto še ni dogajalo. Vsaka čast ministrstvu in njegovi ekipi! Vi bi šli pa to menjat! Zato da bi, seveda, naredili izredne razmere, da bi se ljudje ne počutili več varno, da bi vzpostavili nazaj svoje neformalne oblike vplivanja, če želite, tudi na delu policije, ki je bila res politična pod vašim vodstvom, zdaj pa ni več, in to vas v resnici boli. Dokler je policija popolnoma levičarska, je to za vas v redu, ko pa postane nevtralna, takrat je pa to politično vplivanje. Ja, saj je res politično vplivanje za zagotavljanje nevtralnosti dela policije. Kar pa, mimogrede gospe in gospodje, če bi si prebrali zakon ‒ in tisti, ki je prinesel tole danes, očitno ni ‒, bi vsaj to morali vedeti, da je dolžnost ministra po zakonu ‒ ne samo pravica, dolžnost ‒, da daje smernice za delo policije. In vi očitate ministru to, da je delal skladno z zakonom, kar je popoln absurd in samo potrjuje tisto, kar sem poudaril na začetku. Vsa izbira teh volitev bo izbira med graditelji Slovenije, med sedanjo vlado, koalicijo na čelu s SDS, in rušitelji Slovenije ‒ se pravi levičarji z vsemi od SD, Levice, tja do Goloba, pa LMŠ, pa SAB pa še koga zraven lahko daste ‒, tistimi, ki Slovenijo uničujete, ker vam gre samo za eno stvar: za oblast. Če bi vam šlo za Slovenijo, danes s takim predlogom, kot ste ga zapisali, zagotovo ne bi prišli v Državni zbor in potem bi ravnali drugače in danes bi seveda iskali konsenz o ključnih vprašanjih države, kar bi bilo edino prav, namesto da se napovedujejo vsi mogoči štrajki, da se blokira višje plače za Slovenke, Slovence, za državljanke in državljane z zlorabo referendumske zakonodaje, kar počnete levičarji, onemogočate višjo plačo ljudem. Mislim, tega svet še ni videl! In seveda napovedujete nadaljnja zaostrovanja, prenos svojega ravnanja na ulico, zato da se ljudje ne bi počutili varne, v upanju, da vam bodo nasedali in da bodo glasovali za vas. Jaz pa še vedno verjamem v pamet in razum slovenskega naroda, zaupam v njihovo odločitev in vam ne bodo nasedli. Mi vam pa zanesljivo ne danes, vsaj jaz osebno vam garantiram, da takih sklepov, kot ste jih predlagali, niti v sanjah ne bi nikoli podprl, ker so krivični, so nesramni in peljejo Slovenijo v kaos; tja, kjer vi želite. Najprej bi prosil vse, ki ste v dvorani, da ne skačete sogovorniku v besedo in ga ne motite pri razpravi. To velja za vse, ki ste v dvorani.

Poslanec Grims je govoril vse živo najprej, kar ni imelo nobene zveze s to temo danes, se pravi z vmesnim poročilom preiskovalne komisije. Govoril je tu razne svoje promoparole, kot da smo že sredi kampanje, o graditeljih in rušiteljih, o vicih o levičarjih in take bedarije. Ali bi lahko, prosim, tudi njega ustavili, tako kot ustavljate nas ostale? To bi bil moj postopkovni predlog, da ste enostavno pošteni do vseh. Če nas ustavljate, ustavite tudi tole. Ker ta promospot je bil res

Maše Kociper, čeprav je imela tudi razpravo o drugih zadevah, prav tako kolega Baković. To se pravi, upam, da bo šla razprava v tej smeri. Govorimo pa o političnem vplivanju. To se pravi,

Glede na to, da sem že kar nekaj časa v tem državnem zboru in sem poslušal poročila različnih preiskovalnih komisij in njihovih dognanj oziroma sklepov, lahko pohvalim le eno stvar. To je prizadevanje predsednika preiskovalne komisije, da skuša nekaj dognati. Na žalost pa se vse to konča. Medtem ko smo ugotavljali zlorabe na področju zdravstvene oskrbe in vpliv politike na zdravstveni sistem, vpliv politike, kako so pomagali, da so izginile milijarde v slovenskih bankah, in dokaze imamo danes, z vsem spoštovanjem do vseh, tudi nas, članov preiskovalne komisije, kajti tudi sam sem bil nekaj časa član preiskovalne komisije, za dokaj smešno preiskovalno komisijo, po mojem mnenju gre celo za deloma razvrednotenje preiskovalnih komisij. Komisija je skušala ugotoviti morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije. Vseskozi pa smo govorili o približno petih ljudeh, ki se jim je zgodila kao krivica, ker niso več tam, kjer so bili pod prejšnjimi vladami. Vseskozi smo govorili o tem, kako policija baje ni prav delala na nezakonitih protestih in so bili ti ubogi policisti kar naenkrat grdi fantje, ki so razgrajali, čeprav so dejansko – to vsi vemo ‒ ščitili javni red in mir. In ukvarjali smo se z enim mobitelom in eno fiktivno posojo denarja. Skratka, namesto ene resne preiskovalne komisije je šlo za ščitenje »naših«. In da so poslanci iz vrst SD in iz LMŠ mojstri v ščitenju »naših«, pove dejstvo, kaj so oni oziroma njihovi člani počeli kot ministri za notranje zadeve, kot šefi policije in vseh drugih organov, od NPU dalje, če se osredotočim na vlogo Ministrstva za notranje zadeve in podsubjektov, kaj so delali. In sedaj pride nek zlobni minister in nek zlobni generalni direktor policije, ki si drzne zamenjati pet ljudi! In cela država naj bi bila na nogah, češ, kako kadrujejo. Samo hiter pogled v aplikacijo Google pove, kako brutalno so kadrovali levi politični akterji, ko so oni obvladovali MNZ oziroma policijo. Pa je šlo vedno samo za isto frakcijo, isto linijo, isto politiko, le imena so se spreminjala: ali SAB ali LMŠ, oni pravi ali nepravi SMC, SD in ostali. Pa je bilo brutalno. Tako na žalost ugotavljam, da je Aleš Hojs v bistvu amater na področju kadrovanja. Kot da so upali, da bo veliko več skadriral, kot je skadriral, ker je pač nekaj ljudi zamenjal, nekaj ljudi je subjektivno ali objektivno samih odšlo, nekateri pa so šli, tako kot marsikdo iz vrst policije, kmalu po 50. letu tudi v pokoj. Ampak iz tega se skuša delati zgodba; dela se zgodba tam, kjer je v bistvu ni, dela se preiskovalna komisija, jaz pravim, da bolj za zaščito pravih oziroma »naših« ali »ne naših«. Tako moram povedati, da sam kot nekaj časa član te preiskovalne komisije, moram reči, da sem se včasih prav zabaval, kako so se prijaznim pričam polagale besede v usta, sovražnim pričam pa so pripisovali insinuacije in jih skušali izvabiti, da bodo povedali kakšen stavek malo napačno ali malo drugače in bi spet iz tega delali zgodbe. Skratka, mislim, da morda želja je bila prava, da se nekaj razišče, ampak raziskovati je tako kot približno okoli strahu: okoli ga nič ni, znotraj pa isto. Saj vemo, kako gre tista zadeva. Skratka, veliko prahu, veliko sej, malo učinka. Na drugi strani pa so zadeve skoraj obratne od tega, kar je skušala preiskovalna komisija ugotoviti. Policija dela dobro, varuje naše državljane. Nenazadnje tudi materialno se je njihove stanje izboljšalo. Morda s tega mesta samo še apel vodstvu MNZ in policije, da morda celo do konca tega mandata zagotovijo policistom nove pištole, kot smo v tem mandatu tudi zagotovili nove pištole za zaposlene v Finančni Da ne bodo ti fantje, predvsem tisti, ki so na terenu, bili včasih bolj sebi nevarni z zastarelim orožjem kot pa komu drugemu. Včeraj sem govoril z enim prijateljem policistom. Čisto naključno sva se srečala, pa sem ga za hec vprašal, koliko časa ima že svojo pištolo. 26 let. Sem rekel, pa menda ja ni več Zastava, pa je rekel, da ne, veliko boljše pa tudi ni več v uporabi. Tako samo malo medklic, malo mimo preiskovalne komisije. Upam, da policisti čim prej dobijo novo in boljše strelno orožje. Morda tudi zaradi tega, ker smo v tem mandatu sprejeli Zakon o orožju in pomagali ljudem blizu strelišč, da morajo imeti vsaj na streliščih policisti dušilce. Verjetno je malo neugodno, če policisti vadijo na vadbiščih z enim orožjem, potem grejo pa v službo in imajo za pasom drugo orožje. Skratka, policija je v tem mandatu pod tem ministrom, predvsem pa pod tem vodstvom policije delala dobro. Sam osebno, ko sem sedel kot član te preiskovalne komisije, sem mislil, da bo še veliko več rompompoma glede NPU. Čeprav vem, da se nismo smeli preveč vračati v preteklost in vse zgode in nezgode NPU, kdo vse je tam koga kadroval, kdo vse je tam kaj delal oziroma kdo vse je tam koga ščitil. Tako moram reči, da če so se dva ali trije ljudje na NPU zamenjali, da se malo prevetri ta zrak znotraj NPU, je to samo pozitivno in dobrodošlo. In nenazadnje tudi rezultati, za razliko od tistih, ki so mislili, kako bodo slabi, so boljši, ne glede na to, kdo je na vodstvu tega organa. Skratka, namesto da bi šlo za eno resno preiskovalno komisijo v ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, je šlo bolj za branjenje prejšnjih kadrov in tolaženje teh kadrov, ki so izgubili službo. In če govorimo o petih ljudeh, z vsem dolžnim spoštovanjem, je to veliko manj, kot pa smo govorili o izgubljenih milijardah v banke in ob izgubljenih milijonih preplačane zdravstvene storitve in vse ostalo. veliko dima, ognja pa nikjer. Zato tudi sam ne morem podpreti ne vmesnega poročila, še manj pa, po moje malo smešnih sklepov, ki so pripravljeni. Hvala. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Besedo ima mag. Dejan Kaloh. Izvolite. hvala lepa. V tem krogu sem zadnji razpravljavec, kar me na nek način veseli, ker je nekajkrat bilo omenjeno tudi moje ločeno mnenje. Ampak, gremo po vrsti oziroma od kjer je spoštovani razpravljavec pred mano končal pri sklepih. Meni je danes bilo res zanimivo slišati, ko je tudi poslanka iz opozicijskih vrst, Maša Kociper, dobesedno dejala, »sklepi so kar nekaj«. Bolj se s tem ne bi model strinjati, tudi s kolegom Liscem, ki je tudi referiral na te res neresne sklepe, mag. Grims pa jih je tudi označil kot žaljive, kar je dejansko res. Zdaj, pozivati ministra in oba sekretarja k odstopi na osnovi dejansko res tudi pravljičnih dejstev oziroma označb ‒ bom potem še to elaboriral malo ‒, je res neresno, da ne rečem žaljivo. žaljivo. Samo poročilo pa stil pa sama dikcija je eno, pa vendarle tudi poročilo predpisuje poslovnik, se pravi, ima neko formo. V Vmesnem poročilu so se določene priče tudi označevale kot osebki.

Šlo je seveda za nekdanjega vršilca dolžnosti GDP Andreja Juriča. Jaz celo verjamem, da ni bil avtor tega dela teksta poslanec Medved, ki ga drugače spoštujem, je korekten, mogoče je to kakšen strokovni sodelavec noter podtaknil, ampak glejte, da se priče v nekem resnem poročilu označujejo kot osebki, to je tudi ena izmed teh žaljivih označb. Že prej v stališču sem na to opozarjal, da

Da vam povem citat. Švedski pisatelj, to je sporočilo vmesnega, švedski pisatelj Fredrick Backman, je v romanu Mi proti vam napisal: »Najhujše je spoznanje, da smo odvisni od drugih, da ljudje s svojimi dejanji vplivajo na naše življenje, ne le tisti, ki si jih izberemo, tisti, ki so nam všeč, ampak tudi vsi drugi, tudi idioti.« Potem poročilo dalje govori: »Prav to popolno odvisnost so v zadnjih dveh letih spoznali mnogi policisti.« Glejte, upam si trditi, da v tridesetih letih slovenskega parlamentarizma se nobeno resno poročilo, ali končno ali vmesno, ne sklicuje na romane. To sem prvič v življenju videl in, mislim, na nek način mi je to smešno, ampak glejte, pa saj se je pa treba sklicevati na neka resna dejstva, dokaze in zakone, ne pa na romane. Jaz ne vem, kako je to možno, da je kaj takega končalo v poročilu, ampak mogoče res kakšen strokovni sodelavec ni dosledno opravil svojega dela. dela. Nekajkrat se je omenjalo, kot sem rekel, to moje ločeno mnenje. Jaz sem vesel tega dejstva.

Bi pa vseeno referiral tudi na strokovnost tega ločenega mnenja in da se predvsem opiram na veljavno zakonodajo. Jaz nisem pisal o romanih in ne vem čem, jaz sem dejansko citiral zakone. Naj vam še enkrat, spoštovani poslanci, tudi zaradi slovenske javnosti, da znajo malo pretehtati, kajne; se pravi sklicevanje na leposlovna dela in pa sklicevanje dejansko na zakone. To se mi zdi zelo pomembno izpostaviti. In glejte, to, kar sem že dejal, popolnoma so umanjkali zakonski okviri. Jaz sem predvsem omenjal tri zakone: Zakon o državni upravi. Zakaj? Ker ta dejansko v členih 21. do 25. ureja to materijo, njihovo vodenje, ministrstva, razmerje do podrejenih služb in tako dalje, tudi odločanje ministrstva v upravnem postopku. Zakon o javnih uslužbencih v členih 82. in 83. ureja pridobitev in prenehanje položajev direktorjev v organu sestavi ministrstva; se pravi, vse to, kar se je dogajalo, je bilo vse v skladu z zakonodajo, in seveda Zakon o organiziranosti in delu v policiji, ki pa ureja samo organizacijo in delovanje ter vodenje v policiji. Če bi to pripravljavci Vmesnega poročila dosledno se sprehodili po zakonskih odločbah, bi videli, da je bilo vse v skladu z zakonodajo, zakonito in strokovno. Se pravi, ne bi prišlo do teh nebuloz, ki smo jim bili priča v tem poročilu, in tudi, če so se dogajale kakšne premestitve, napotitve, vse to je bilo v skladu skladu ravno s tem navedenem Zakonu o organiziranosti in delu v policiji, natančneje 67. in 68. člen to pač opredeljujeta, in v končni fazi bilo je rečeno, ko so bile te premestitve, se je pač zasledovala večja učinkovitost dela. Jaz ne vem, kaj je narobe. Vsak predstojnik, vsak strokovni predstojnik ‒ in jaz ocenjujem, da dr. Olaj, celo akademik med policisti, to strokovno znanje ima in to je tudi izkazal na pričanju. Se pravi sledenju zakonodaji in zasledovanje večje učinkovitosti dela. Ali je zaradi tega slab predstojnik ali pa celo na meji z zakonom? Lepo vas prosim! Tudi za spoštovanega ministra Aleša Hojsa lahko brez problema vsak resno odgovoren poslanec zatrdi, da so njegova postopanja absolutno skladna z izrečeno prisego tukaj, v Državnem zboru, ker je rekel, da bo spoštoval ustavni red. Tukaj je to povsem jasno in da dejansko deluje za blaginjo Republike Slovenije ravno pri vsem izvajanju, ki ga pač dela kot minister.

in glede na to, da se ni našlo v tem vmesnem poročilu navedbe, da dejansko poročajo o svojem delu in da tudi Vlada obravnava njihova poročila na vsake tri mesece ‒ zadnja obravnava je bila januarja 2022 na 109. redni seji Vlade Republike Slovenije, kjer je pač ta delovna skupina za učinkovito varovanje državne meje podala celo tri predloge. Se pravi, delajo resno, kredibilno, zasledujejo, da se pač poveča učinkovitost tako dela pomožnih policistov na meji, potem so še dali tukaj predlog za ugotavljanje morebitnih tehnični rešitev še za večjo učinkovitejše varovanje državne meje. Se pravi, to Vlada na seji obravnava; se pravi, ni res, da ne bi Vlada pa niti policija imeli nikakršnih podatkov v zvezi z delom te delovne skupine. To enostavno ne drži. Pojdite na splet Vlade, preberite si ta poročila pa si potem ustvarite sami svoje mnenje. Ni res ‒ prej je tam kolegica tudi trdila, da ona pa ni slišala, koliko prič je izkazalo, razen dveh prič, ki ste zavzeli neko užaljeno pozo, ker ste pač bili razrešeni; se pravi Tatjana Bobnar in Boštjan Lindav.

ni eksplicitno trdilo, da se je nekdo vmešaval v delo policije ali pa na potek predkazenskih in drugih postopkov. 17 prič je bilo takih, ki tega dejansko niso podprli ‒ si pač preberite magnetograme. Tudi kaj je umanjkalo pri samem delu Vmesnega poročila oziroma rezultiralo v pisanju Vmesnega poročila pri samih dejanjih. Res je, da takrat nisem bil član, sem si pa podrobno prebral, potem ko sem imel dostop, zapisnike, da preiskovalna komisija izpoved ravno teh prič ‒ jaz jim na nek način tukaj očitam zaradi političnih političnih povezav, ker sta bila pač imenovana v času mandata Boštjana Poklukarja, ki dejansko je strankarski kolega predsednika komisije, da tukaj obstaja nek upravičen dvom v njuno nepristranskost pričanja. Pa vendarle ‒ kaj bi lahko komisija naredila? Lindava, Droletovo pa Bobnarjevo bi lahko še preizkusila s kakšnimi dodatnimi vprašanji, da bi pričo tudi vprašali, od kod ji vedenje o tem, kaj govori, ali pa tudi, da bi jih mogoče soočili s kom. Do soočenja še ni prišlo na tej preiskovalni komisije, upam, da bo, da te navzkrižne izjave vendarle malo preverimo,

statistični podatki. Tudi statistični podatki so povsem umanjkali v poročilu, ne moremo iz tega poročila razbrati, koliko pa dejansko je zdaj policija napredovala v v letu, ne vem, 2020 in tako naprej, glede preiskave, preiskanosti kaznivih dejanj. Kot sem rekel, ta pregled dela policije izkazuje, da je celo najvišja v zadnjih desetih letih, tako da to ne drži. Zdaj, če bi res bilo tako hudo negativna klima, bi se to tudi verjetno odražalo na delu policije, ampak kot vidimo, policija dela odlično, celo z lastno dejavnostjo, to proaktivno delovanje, ta spekter se je tudi izboljšal, da se policija definitivno ne počuti ‒ ne vem, oznake so bile ustrahovana, podrejena in tako dalje, to enostavno ne drži. Kar se pa tiče ocenjevanja te klime, pa res ni … Mislim, da vseeno mi ne moremo, nimamo toliko znanja, da bi zdaj ocenjevali z nekimi resnimi vprašalniki pa parametri klimo v policiji. To vseeno mislim, da je v domeni vodstva policije in MNZ in se bodo že s tem verjetno še ukvarjali. Ti vsi nedopustni očitki o nedopustnem načinu delovanja vplivanja slovenske policije s strani vodstva MNZ, še enkrat poudarjam, gre res zelo verjetno zgolj za s te funkcije očrnitve točno izbrane politične tarče, v tem primeru ministra Aleša Hojsa, tudi Vlade kot celote.

zakonodaje opravila kakšna strokovna zadeva, ampak gre res za zlorabo tega instituta parlamentarne preiskave, ker sklepi, ki so potem na koncu napisani, so dejansko

v celoti zavračam bistvene ugotovitve, kakor tudi ugotovitve, ki se nanašajo na domnevno politično odgovornost, in poročila v tem delu, niti v delu sklepov ne bom podprl. Ne samo moje ločeno mnenje, tudi smo dobili še ločeno mnenje poslanca Zmaga Jelinčiča, kjer tudi dosti dobro naslavlja to problematiko osnovnega vmesnega poročila. Tako sta že pri vmesnem poročilu kar dve ločeni mnenji in kaže na to, da je res bilo dosti manka narejeno pri pisanju; kot sem prej rekel, od žaljivih označb, nedoslednosti do citiranja leposlovnih del. To enostavno ne pritiče enemu resnemu vmesnemu poročilu, vendarle je treba imeti spoštljiv odnos do vseh, ki jih tako ali drugače na tej komisiji procesiramo, predvsem mislim na priče ‒ do njih se moramo spoštljivo obnašati tudi potem v takih poročilih. Dovolite mi samo za zaključek še to, sem si prej zapisal.

Hvala lepa, podpredsednik. Torej, z vsega povedanega, pa so spoštovani kolegi iz stranke SDS kar veliko govorili, lahko na koncu potegnem sklep ‒ in to me veseli ‒ , da niso ovrgli niti bistvenih ugotovitev. Seveda ovreči magnetograme, priče pa tako ali tako je nemogoče, ampak gredo mirno preko tega, kar so ljudje izpovedali na preiskovalni komisiji. Seveda najlažje je zavrniti nekaj in reči, da nič ni res. Brez kakršnihkoli argumentov Kolega Kaloh pravi, da je vmesno poročilo prosti spis, kar mi laska, ker vam moram povedati, kolega Kaloh, da sem bil zelo dober v pisanju spisov. Torej je tudi to en primer, če vi temu rečete spis, pa zelo dober spis. Jaz za razliko od vas včeraj nisem komentiral vašega poročila iz preiskovalne komisije, ki v ničemer, ampak res v ničemer ni dosegel svojega namena ‒ tistega, ki ste ga pač imeli ‒ in potem očitate, da je tovrstna komisija zloraba preiskovalne komisije. Torej očitate, kot predsednik komisije, ki vam jo je Ustavno sodišče dvakrat amputiralo in komajda, pa še to je bilo vprašljivo, je obstala pri življenju. Načina pisanja poročila pa za razliko od vas ne bom komentiral. Tisto, kar je v bistvu popolnoma nesprejemljivo, pa je bilo večkrat omenjeno, da s to komisijo škodimo slovenski policiji. Potem ko je Vlada, ta vlada, od 13. marca 2020 pa do danes naredila toliko škode znotraj sistema slovenske policije in se ta komisija trudi razgaliti to škodo in najti krivca, zakaj se to dogaja, vi govorite, da komisija dela škodo policiji. Ta komisija

v sistemu slovenske policije lahko s sebe izbrisali ta madež, ki se jih prijemlje v tem, da slovenska policija postaja strankarska policija ali nekakšna vladna jurišna vojska. Dolgo časa bo trajalo in žalostno je pravzaprav, da mora več kot osem tisoč ljudi, zaposlenih v policiji, prenašati to, kar zganja vladajoča politika preko nekaj deset ljudi, ki so jih nastavili na določene položaje. Torej ne govorimo o petih ljudeh, jaz vam ne bom delal spiska, zagotovo pa gre za več deset ljudi na zelo pomembnih strokovnih položajih, ki so seveda morali to svoje delo zapustiti in so bili premeščeni brez kakršnihkoli brez kakršnihkoli pojasnil. Preprosto zato, ker je tako odločila politika. Žalostno je tudi seveda, da vrh slovenske policije, opogumljen s podporo politike in notranjega ministra Hojsa, ovira delo te preiskovalne policije. Dobesedno ovira. In pozabljate tudi, da je to poročilo vmesno poročilo. Do končnega poročila bo marsikaj od tega tudi dokumentirano in, če tako rečem, prišlo na dan, kaj se dogaja z ljudmi, ki so pričali pred to komisijo. Marsikaj bo do konca dela te komisije pojasnjeno in tudi dokumentirano. Tega očitno ne veste. Prišli smo pač v fazo, da ni več dovolj, da so ljudi samo menjali in premeščali s položajev, zdaj poteka druga faza, ta sklepna faza, ko je treba te moteče ljudi tudi popolnoma odstraniti iz policije. In za to se seveda ne izbira sredstev. Kar zadeva vašo trditev, da noben zakon ni bil kršen. Brez skrbi, tudi to bo zelo natančno navedeno v končnem poročilu. In da nobena pravila niso bila kršena. Povedal bom samo en primer, ampak to je en primer, takih primerov je veliko. Da je nekdo kot kriminalist umaknjen iz policije zaradi jaz ne bom opisoval njegovih grehov ‒ zaradi pač nedostojnega, milo rečeno, nedostojnega vedenja na delovnem mestu umaknjen. Torej, prekinitev delovnega razmerja in proti njemu tudi uvedba določenih kazenskih postopkov. In potem pride novo vodstvo policije oziroma nova vlada in naenkrat je ta človek eden izmed nujno potrebnih kadrov, ki jih je treba v policiji vnovič zaposliti. Zaradi varnostne ocene v tem primeru, zaradi varnostne ocene, ki je bila absolutno odklonilna ‒ ne bom vam bral, ker je precej dolga ‒, absolutno odklonilna, da je to popolnoma nesprejemljivo za policijo, da bo to absolutno metalo slabo luč nanjo, zaradi takega varnostnega poročila sta vsaj dva človeka morala s položajev. Eden je tudi zapustil policijo. In celo takratni direktor policije Jurič se je strinjal, da je taka zaposlitev nesprejemljiva. Pa je prišel novi direktor, zamenjali so se tudi ljudje na teh položajih, ki imajo pač vpliv na te varnostne, kot jim pravijo, preverke, in iz tiste negativne varnostne preverke je na lepem nastala pozitivna. Pet ljudi je šlo s položajev v končni fazi zaradi tega dogodka. In zdaj vi pravite, da ni kršenja notranjih predpisov, da ni kršenja zakonodaje! To je en primer. In najbolje je govoriti na primerih, ker je tako tudi najbolj razumljivo. Vam povem en primer, ko boste tako vztrajno zanikovali, da vodstvo policije ne dela po političnih navodilih oziroma v spregi z vladajočo politiko. Vzemimo protest na Trgu republike, ko so protestniki tam zažgali te kartonaste stole. Popolnoma miren protest. Ti, ki so takrat skrbeli za varnost na tem območju, so tudi pričali pred preiskovalno komisijo če ste prebrali magnetogram, gospod Kaloh ‒ in povedali, da seveda ta protest je bil absolutno miren, res pa je bila ekscesna situacija v toliko, da so tam goreli tisti stoli. In sedaj pazite! In potem In potem vodja tega takrat tega varovanja dobi SMS sporočilo od direktorja policije z vsebino: »Zakaj niste uporabili vodnega topa?« To je tam bilo nekaj deset ljudi in par gorečih stolov. Generalni direktor policije, ki seveda absolutno točno ve, kdaj, v katerih primerih se sploh pomisli na uporabo vodnega topa! Jaz ne vem, razen če je zamešal, pa je mislil, zakaj niso klicali gasilcev, ki tudi delajo z vodo. Ne, ni seveda vprašal, zakaj niso klicali gasilcev, ampak zakaj niso uporabili vodnega topa. To je bilo za ljudi, ki so bili takrat na terenu nepojmljivo, ker situacija za vodni top ali pa par deset ljudi na Trgu republike pa nekaj gorečih stolov. In generalni direktor policije na zaslišanju ni znal natančno pojasniti, zakaj je to vprašal. Ker ga je zanimalo. Čakaj, zanimalo?! Ob jasnih merilih, kdaj se vodni top uporablja. Torej, iz tega seveda sledi, da je moral dobiti od nekoga vprašanje, zakaj niso uporabili vodnega topa. kar samo po sebi se ti pa tako vprašanje res ne porodi, če si generalni direktor policije. Ali pa še drug primer tega istega generalnega direktorja policije, tega zadnjega, je pa ta primer tistega razvpitega protesta na Prešernovem trgu in tiste akcije ločevanja tako imenovanih rumenih jopičev od ostale skupine protestnikov. Pa da ne grem v podrobnosti. Dejstvo je, da je po tej akciji, v kateri sta bili oba, tako direktor Policijske uprave Ljubljana kot tudi vodja operativnega štaba takrat na terenu, absolutno prepričana in sta tudi pred preiskovalno komisijo zatrdila, da sta ravnala popolnoma v skladu z vsemi predpisi in normami, ki veljajo pri policijskem delu. V skladu z vsemi! Prepričana! Dolgoletna delavca v policiji. Eden se je potem sedaj pred kratkim potem tudi upokojil. In s politiko, jaz tega človeka poznam, s politiko ta človek ni imel nikoli nič. To vam pa lahko povem, ker ga poznam. Policist, zaprisežen policist celo življenje. Ampak, kaj se je zgodilo? Generalni direktor policije pošlje direktorju Policijske uprave Ljubljana sporočilo preko aplikacije Signal s pohvalo za odlično opravljeno delo. Pohvala, kako zelo dobro in strokovno so opravili policisti svoje delo, ampak glej no, to sporočilo je potem čez nekaj ur izginilo. Mene je takrat generalni direktor policije na preiskovalni komisiji obtoževal, da gledam v njegov telefon ‒ ker očitno ne razume delovanja aplikacije Signal, kjer ti lahko seveda sporočilo, ki si ga poslal nekomu, tudi izbrišeš na daljavo in on vidi, da ga ni več in on vidi, da ga ni več ‒, ker se mu je zdelo čudno, od kod pa jaz vem sedaj, da je on sploh napisal SMS oziroma da ga je izbrisal. Ja, izbrisal ga je, ker je moral spremeniti mnenje, ker je vmes politika, od predsednika Vlade preko notranjega ministra, ugotovila, kako grozne napake so bile v tem primeru storjene, je seveda generalni direktor nemudoma obrnil ploščo, spremenil stališče in zahteval nadzor. Na vprašanje, zakaj, je bil njegov odgovor: ker tako zahteva javnost. Takrat, sredi noči je zahtevala javnost. Seveda, javnost je bila v tem primer tvit predsednika Vlade in tvit notranjega ministra. Vidite, to so taki klasični primeri. Teh primerov je, če si jih zdaj začnemo naštevati, enormno. Ampak treba je iti na posamezne primere, ne kar pavšalno, ja, nič ni, vse v redu, vsi smo profesionalci, vsi so profesionalci in nobenega političnega vplivanja ni. Primere, posamezne primere, je treba iti enega za drugim, da dobiš sliko, kaj se v resnici dogaja. In teh primerov je v prostem spisu, kot mu pravite, spoštovani kolega, opisanih veliko, največ pa seveda skozi besede samih zaslišanih na preiskovalni komisiji. Preiskovalna komisija ima določen status in ljudje nanjo ne hodijo kar tako, brez neke odgovornosti. Vsaj na preiskovalno komisijo, ki jo sam vodim, moram reči, da so vsi, ki so doslej prihajali, tako kot jih vi imenujete, sovražne, kot prijateljske priče. Na tej preiskovalni komisiji ‒ mislim, da je kolega Lisec govoril o sovražnih in prijateljskih pričah ‒, na tej preiskovalni komisiji ni nobenih sovražnih ali prijateljskih prič. In če kaj, potem tej preiskovalni komisiji nihče, ki je bil zaslišan pred njo, ni očital ne nekorektnosti, ne žaljivosti ali česarkoli drugega. Ker se trudimo biti na ravni in seveda spoštljivi do vseh. Imamo komisije, kjer to ne funkcionira na ta način. Lahko vam rečem kot predsednik te komisije, da na naši komisiji tak človek, kot se je on danes znašel pri kolegu Periču, ne bi sedel v dvorani niti deset minut, ampak bi ga poslal seveda gladko ven. Ker to pa je žalitev in nespoštovanje! Če vi govorite o nespoštovanju parlamenta zaradi tega vmesnega poročila ‒ moram še enkrat poudariti, to je vmesno poročilo ki seveda prinaša mnogo mnogo več elementov v potrditev naših tez, kot jih je, spoštovani kolega, prineslo vaše končno poročilo. Še en primer, vam bom navedel, ker vidim, da je najbolje govoriti o primerih in o tem, kako se ne vpliva na predkazenske postopke. Omenjeno je že bilo v današnji razpravi, kako je bil s preiskave o zadevi zaščitne in medicinske opreme umaknjen kriminalist, ki je vodil to preiskavo. Torej, sredi preiskave se je nenadoma pokazala izjemna potreba, da takega kriminalista premestijo v delovno skupino za zaostanke, ker NPU zdaj v bistvu pravzaprav odpravlja zaostanke policijskih postaj. Med drugim. Tudi tako bagatelne zadeve, da ne bi mogli verjeti, da se to dogaja in kaj, s čim se ukvarjajo visoko usposobljeni kriminalisti. Tudi z reperjem Zlatkom, na primer. No, in po zamenjavi tega kriminalista so našli ustrezno

kar dva so potem postavili, ker eden je bil očitno premalo ali je bil prejšnji kriminalist toliko dober, ne vem, ampak preden je prevzel to delo na Nacionalnem preiskovalnem uradu, ga je k sebi poklical minister Hojs. Halo, zakaj že? Zakaj že? Kaj ima minister klicati k sebi kriminalista, ki bo preiskoval drugega ministra?! In če kdo verjame v pravljice, da sta govorila o vremenu in ne vem čem, človek pa je bil na Nacionalni preiskovalni urad premeščen ravno zato, da bi bil v nadaljevanju vodja te preiskave, če kdo to verjame … To pa je pravljično, kolega Kaloh, ko prej pravite, da je tudi v tem poročilu nekaj pravljičnega. Seveda, to je na primer popisano v tem poročilu. To pa je, ja, skoraj pravljično. Ampak se je res zgodilo. Se je zgodilo. In ne enkrat, ne enkrat. Ta isti kriminalist je potem še vsaj enkrat bil pri ministru, ker mu pa menda zdaj pa svetuje še o nekih drugih zadevah. Jaz ne vem, očitno minister tudi sam preiskuje kakšne stvari pa potrebuje svetovalca. Za katero zadevo gre, pa ne bom govoril, ker to pa je dejansko bilo na zaprtem delu seje. Je pa res, da za preiskovalno komisijo oziroma predmet preiskovalne komisije niti nima kakšne posebne teže ta drugi sestanek. V vsakem primeru je pa zelo nenavadno, da minister kliče k sebi kriminaliste Nacionalnega preiskovalnega urada. In mi naj verjamemo, da naj bi beseda tekla o tej konkretni preiskavi, o kateri govorim. To pa je primer, recimo, klasičnega dvojnega vpletanja v predkazenski postopek, da ne govorim o obvestilu ministra, da bo pri njem hišna preiskava. To je zdaj že pravzaprav praksa postala, ampak očitno Nova24 ni več dovolj zanesljiva, zdaj to vlogo prevzema provladni Siol.net, do listka z navodili, kako ravnati v hišni preiskavi, ki so ga prav tako našli pri ministru Počivalšku, da o zapletu s telefonom pa sploh ne govorim.

zato da tudi javnost vidi, kaj se dogaja, ampak javnost je razumela ta pričevanja za razliko od vas. Seveda, vas tudi razumem, da ste jih že dobro razumeli, ampak jih po eni strani tudi ne morete in nočete. Javnost pa jih je zelo dobro razumela in kolikor je odzivov na delo te preiskovalne komisije v javnosti in v sami policiji ‒ to morate tudi vedeti ‒ veste. In tudi v sami policiji. Nihče ne govori, da tam pravljičarimo in da zlorabljamo preiskovalno komisijo. Veliko Veliko ljudi, zaposlenih v sistemu slovenske policije, se je po tem delu preiskovalne komisije opogumilo in verjemite, da prejemamo ‒ seveda vi ne mnogo mnogo informacij o tem, kaj se v samem sistemu slovenske policije dogaja. Zelo veliko ljudi, ki se ne upajo izpostaviti in je treba varovati njihovo identiteto, ker verjamejo, da bodo tudi zaradi morebitnega razkritja doživeli ustrezne povračilne ukrepe; česar seveda ne gre izključevati, če gre generalni direktor policije Olaj tako daleč, da uvaja verbalni delikt tako znotraj policije. Primer, vsekakor, je to opozorilo obema vodjema policijskih sindikatov, kjer se je pravzaprav generalni direktor policije celo zlagal, ko je rekel, da sta dobila to opozorilo pred odpovedjo delovnega razmerja zaradi izsledkov nadzora.

zaradi intervjuja v časopisu Novice Svet24 in samo opozorilo; pred redno odpovedjo nič ne govori o nadzoru in o ničemer, ampak secira ta intervju in ugotovi seveda, da če sta javno sindikalista opozorila na to, kar pravzaprav že dolgo časa ve vsa slovenska javnost, sta bila pač deležna tega opozorila. Vsaj eden, verjetno pa več njih je dobilo opozorilo pred odpovedjo tudi zaradi pričanja pred preiskovalno komisijo. Zato govorim, da je to vmesno poročilo, ker pač nekatere zadeve bo preiskovalna komisija preiskala in dognala in seveda tudi razgalila delovanje direktorja policije, ki očitno zelo dobro sledi navodilom politike oziroma notranjega ministra Hojsa, čeprav ima očitno pri tem vendarle nekaj težav ‒ to podrejanje, ta politizacija policije očitno ne teče tako, kot so si vsi skupaj zamislili, zato tudi postaja nervozen in deli ta opozorila pred odpovedjo delovnega razmerja kot zrele hruške, po novem pa seveda uvaja tudi verbalni delikt ne samo za ljudi znotraj policije, tudi za civilno sfero. tudi za civilno sfero. Da ne omenjam dveh zadnjih primerov, pri katerem je eden še posebej zanimiv, ker pošljejo pošto s policije nekomu, ki je pod psevdonimom na Twitterju, pa mu vendarle pošljejo pošto na pravi naslov. Ampak to so že stvari, o katerih je treba še pridobiti določeno dokumentacijo. Ampak to se dogaja tukaj, pred nami; to počne generalni direktor policije, očitno postavljen nato mesto, da vzdržuje ta sistem, tak kot je, torej politično obvladan, ampak očitno ne gre dovolj dobro. Zakaj? Ker so sedaj pa ljudje znotraj policije sami začeli opozarjati, da nekaj gre hudo narobe, in to zbuja občutek velike nervoze. Ti primeri, ki sem vam jih navedel, vključno tudi s kršenjem zakonodaje, kakršna je najbolj evidentna sicer pri razrešitvi direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada pa še več drugih primerov kršenja zakonodaje je, kršenja notranjih predpisov, izogibanja kariernemu sistemu. Na to notranji minister Hojs ne odreagira. V policiji se dogajajo nepravilnosti in ne odreagira. Državni sekretar Kangler je rekel, da se morda res dogajajo, ampak da je policija tako avtonomna, da ministrstvo na to ne more opozarjati. Halo? Ne! Ne more opozarjati. Torej lahko minister uvaja politične nadzore nad delom NPU na način, da si izbere štiri primere, ki jih je preiskovala njegova stranka v Državnem zboru in so zaključeni, in zdaj bi jih on malo še malo pogledal in skloftal kakšnega kriminalista, to lahko počne. To lahko počne. V takih primerih je pa policija tako avtonomna, da mora pogledati stran, da ne bi slučajno vplival na to avtonomnost. Pa dajte, to so besede vašega državnega sekretarja, zaradi katerega ste ustanovili preiskovalno komisijo.

strankarski kolega, to pa bi bil konflikt interesov, ne? Svojega državnega sekretarja, v bistvu njegov primer v komisiji preiskujete, to pa ni konflikt interesov. Dajte, no. Dajte, no! Skratka, zaradi navedenega seveda smo ugotovili, da seveda ni minister pisal nekomu, naredi tole, naredi to. Seveda ne. Da je komu rekel, pa priznal ne bo. Telefonskih prisluhov pa ne delamo. Ampak iz konteksta vsega, kar se dogaja, je seveda pa ta politični vpliv jasno razviden; jasno je pa tudi razvidno to, da minister ne odreagira. In zato smo ugotovili njegovo politično odgovornost, torej subjektivno in objektivno. Zato predlagamo Državnemu zboru, naj sprejme sklep in pozove ministra k odstopu. Tudi ni naključno, da smo v ta sklep dopisali, naj predsednik Vlade Državni zbor obvesti o tem odstopu. Ker nekoč je ta minister že odstopil, če se dobro spomnimo. Nekoč je že odstopil, pa nismo bili o tem obveščeni. Zato je ta pristavek, naj predsednik Vlade obvesti Državni zbor. Nekoč nam boste, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, hvaležni za to delo, ki ga bomo opravili v tej preiskovalni komisiji. Nekoč. lepa. Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to želeli, ste dobili besedo. Ker čas, določen za razpravo, še ni potekel, in ker nihče ni izrazil interesa za razpravo o ločenem mnenju Zmaga Jelinčiča Plemenitega k Vmesnem poročilu z dne 12. januarja 2022 na zaprti seji, sprašujem, ali želi na podlagi 71. člena Poslovnika Državnega zbora še kdo razpravljati. Ugotavljam, da ni interesa. S tem zaključujem razpravo. Ugotavljam, da se je Državni zbor seznanil z Vmesnim poročilom o opravljeni parlamentarni preiskavi Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov. Zbor bo odločanje o bistvenih ugotovitvah ter o predlogih sklepov opravil čez pol ure v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 29. sejo Državnega zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 18. uri in 40 minut.

kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje, nadaljujemo s prekinjeno sejo zbora. Državni zbor bo glasovanje opravil po naslednjem vrstnem redu 17., 16., 21., 15., 14., 13. in 22.a točka dnevnega reda. Prehajamo na glasovanja zbora o predlogih odločitev. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Nadaljujemo s prekinjeno 17. točko dnevnega reda, to je s ponovnim odločanjem o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja. Postopkovni predlog kolega Felice Žiža. Spoštovani predsednik Državnega zbora, hvala za besedo. V skladu s 74. členom Poslovnika predlagam, da ponovno odločanje o zakonu se predstavi na eno od naslednjih sej. Hvala. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Okej, hvala lepa. Želite besedo o tem predlogu predstavniki poslanskih skupin? Kolega Golubović, imate besedo. Hvala lepa. Glejte, to presega že vse meje dobrega okusa, kar se greste. Vi vsakič ko nimate glasov, prestavljate glasovanje. Ne, ne, jaz bi vam rad povedal, da Zakon o nacionalnem demografskem skladu, ki je 20. junija 2020 prišel v Državni zbor in ste ga julija 2021 umaknili z glasovanja, še vedno čaka na odločitev. Temu se ne reče demokracija. Tokrat pa želite kršiti tudi poslovnik, ki v 148. členu zelo jasno govori, da Državni zbor ponovno glasuje o zakonu na prvi naslednji seji po vetu. Na prvi naslednji seji! In to je ta seja, ki se danes zaključi z glasovanjem, kar pomeni, da o tem moramo glasovati danes. Hvala. (PS Levica): Ja, hvala, predsednik. Saj v bistvu je Brane povedal to, kar sem hotel tudi jaz. Skratka, skladno s poslovnikom to ni možno, tako da pričakujem, da glasovanja o tem sploh ne bo, Je pa res, da to postaja neka taka precej neslana praksa. Ali boste tudi viceguvernerja danes premikali na eno od naslednjih sej, ker nimate dovolj glasov? Mislim, to je res smešno in postaja že nevzdržno. Vsakič, ko pride do situacije, zdaj glede na to, da ste seveda manjšinska koalicija in je vsakič odvisno od volje ali pa kakšnih drugačnih dejavnikov, ali boste kakšno stvar spravili skozi ali ne. Mislim, na tak način Državni zbor ne more in ne sme delati. sme delati. Mislim, to je še ena od zlorab, videli smo jih v teh dveh letih toliko, da je neverjetno. Res prosim, dajte se malo umiriti, predsednik, konkretno za ta predlog res ni nobene podlage. Če bi glasovali o tem, je to kršitev poslovnika. To je samo noro že.

če bomo, predsednik, dali to na glasovanje, bomo glasovali v neskladju s poslovnikom, to je prvo. Drugo pa, spoštovana koalicija in spoštovani tisti, ki podpirate to koalicijo. Ali nimate že dovolj, da na odborih spravljate zadeve skozi odbore z nepravično večino? Ali vi veste, koliko zakonov bi padlo na drugem branju, ko nimate večine takšne, kot je v bistvu sestava tega državnega zbora? Tudi na odboru za izobraževanje, če bi glede na to, kakšne moči imate v Državnem zboru, ne bi ta zakon nikdar šel skozi. In še kakšen drug zakon. Upam, da je Dani Krivec in tisti, ki manjkate, zdrav in da se bo pozdravil, ampak malo spoštujte tudi neko drugo večino v tem državnem zboru. Pač danes nimate večine. Pika. Pač danes nimate večine. In upam, da predsednik ne bo dal danes na glasovanje tega, da premikamo, da glasujemo o vetu, ker je to mimo poslovnika. vsaj malo probajmo spoštovati Poslovnik, Državni zbor in to demokracijo. Tako, predsednik, naloga je zdaj tvoja. Upam, da tega glasovanja ne boš dal na dnevni red.

predlagali preložitev, ampak ker gre za glasovanje tako rekoč, kot rečemo po domače, o vetu. Spomnite se, drage kolegice in kolegi, kolikokrat smo hodili z morja, sredi počitnic, ljudi vlačili od ne vem kod, zato ker se je do tega dne spoštovalo določbe poslovnika, po katerih se je o vetu odločalo na prvi naslednji seji. Veto je zadnji, zadnje orodje ali pa orožje tega državnega zbora, da vztraja pri svojem zakonu. Po nekem postopku, ki traja lahko različno dolgo, pač glede na to, ali je skrajšan ali redni, ko je že ves postopek zaključen in ko potem še Državni svet odloča o vetu, imamo mi glasovanje o vetu. Zamislite si, da bi vsakič se čakalo, recimo od junijske seje do sredine septembra za odločanje o vetu, koliko časa bi zakon stal. In potem bi septembra kdo zbolel in bi spet prestavili odločanje o vetu. To je nevzdržno. To ni navadna situacija preložitve točke, to je odločanje o vetu, o katerem mora biti, tako kot je opozoril kolega Golubović, odločeno na prvi naslednji seji. lepa. Še kdo? (Ne.) Zadeva je taka. 148. člen pravi, da Državni zbor ponovno glasuje o zakonu na prvi naslednji seji, to je ta seja. Na drugi strani imamo 74. člen, ki pravi tako, »predsedujoči, poslanska skupina, predlagatelj ali vlada, kadar ni predlagatelj, lahko predlaga, da se razprava ali odločanje o obravnavani zadevi preloži na eno od naslednjih sej«. Jaz štejem, da 74. člen ne pride v poštev zaradi tega, ker mi ne govorimo tukaj o razpravi ali odločanju o obravnavani zadevi, ampak o specialni zadevi, ki se tiče veta, za katerega pa v skladu s 148. členom velja, da se o njem ponovno glasuje na prvi naslednji seji, to je pa ta današnja seji. Tako moramo mi o tem glasovati in bom zadevo dal na glasovanje.

kolegice in kolegi! Nadaljujemo s prekinjeno17. točko dnevnega reda, to je s ponovnim odločanjem o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja. Prehajamo na ponovno odločanje o navedenem zakonu. Ob tem vas želim opozoriti, da mora pri ponovnem odločanju, skladno z drugim odstavkom 91. člena Ustave Republike Slovenije, za sprejem navedenega zakona glasovati večina poslancev zbora, to je 46 ali več. Pred glasovanjem vas želim tudi opozoriti, da se v skladu z drugim odstavkom 141. člena Poslovnika Državnega zbora zakon, ki zadeva uresničevanje v ustavi določenih pravic in položaj zgolj narodnih skupnosti, sprejme s soglasjem poslancev narodnih skupnosti. Šteje se, da je soglasje dano, če sta poslanca narodnih skupnosti glasovala za zakon. Poslanca Ferenca Horvátha in Feliceja Žižo zato sprašujem, če soglašata z navedenim predlogom zakona, torej ali bosta glasovala za. Ugotavljam, da ja. Prehajamo na glasovanje. Glasujemo. 35. (Za je glasovalo 44.)(Proti 35.) Ugotavljam, da zakon ni sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno16. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o elektronskih komunikacijah. Prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: Predlog Zakona o elektronskih komunikacijah je primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno21. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Vmesnega poročila o opravljeni parlamentarni preiskavi Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov. Najprej prehajamo na odločanje o bistvenih ugotovitvah preiskovalne komisije, ki so v Vmesnem poročilu zapisane na straneh od 30 do 57.

Prehajamo še na odločanje o predlogih sklepov. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno15. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih. Prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih je primeren za nadaljnjo obravnavo. Obrazložitev glasu v imenu poslanske? Kdo v imenu poslanske? Ne. V svojem imenu kolega Polnar. Hvala za besedo. Glasoval bom proti. Epidemija nalezljive bolezni ni samo naravna nesreča, marveč je tudi akutna kriza – nenačrtovan, nezaželen in časovno omejen proces, na katerega je mogoče le omejeno vplivati. Državno upravljanje s krizo, obvladovanje epidemije zato pomeni razreševanje problemov najvišje stopnje zahtevnosti, zaradi časovnega in odločevalskega pritiska omejenih razpoložljivih sredstev in naravnanosti h kratkoročnemu kratkoročnemu razreševanju zadev morajo krizni odločevalci uporabljati prilagojene metode in tehnike odločanje in vodenje ljudi k izidom. Sanatorji slovenske stvarnosti, avtorji zakona vpeljujejo v metode kriznega menedžmenta dva nova izuma. Prvi izum je samo sebi namenjeno klobuštranje o testirani sorazmernosti, drugi izum pa je poudarjanje pomena stroke. Stroka je prostor zgoščene inteligence, ki si zna vzeti dovolj časa, da se more izraziti tudi onstran pameti. Neumnost je v stroki mnogo bolj bedasta kot kjerkoli drugje, vendar tudi neskončnokrat domiselna. Nič drugače ni z zvijačnostjo in zlohotnostjo. V stroki vse postane ime šifre. Na voljo je vendar toliko tem, ob katerih se je mogoče prepirati do sodnega dne. Predlog zakona ima neposredno zvezo z nesposobnostjo in z linijo izogibanja pred sprejemanjem težkih in nepopularnih odločitev, toda nič ne bo z jadikovanjem, nič ne bo s pritožbami. Danes se cenita delovna država in čvrsta politika. Mi tega nimamo, zato bom glasoval proti. Hvala lepa. PREDSEDNIK IGOR

31. (Za je glasovalo 43.) (Proti 31.) Ugotavljam, da je zbor sklep sprejet, zato bo predlog zakona dodeljen v obravnavo Odboru za zdravstvo kot matičnemu delovnemu telesu. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo sprekinjeno 14. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o varstvu okolja. Prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: Predlog Zakona o varstvu okolja je primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo.

3. (Za je glasovalo 51.) (Proti 3.) Ugotavljam, da je zbor sklep sprejel, zato bo predlog zakona dodeljen v obravnavo Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor kot matičnemu delovnem telesu. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo sprekinjeno 13. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo.

Ugotavljam, da zbor predlaganega sklepa ni sprejet, zato je zakonodajni postopek o predlog zakona končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo sprekinjeno 22. točko dnevnega reda, to je z Mandatno-volilnimi zadevami. Prehajamo na obravnavo Predloga za imenovanje člana Sveta Banke Slovenije ‒ viceguvernerja. Predsednik Republike Slovenije gospod Borut Pahor je 18. januarja 2022 predlagal Državnemu zboru, da na prosto mesto člana Sveta Banke Slovenije ‒ viceguvernerja imenuje mag. Marjana Divjaka. Besedo dajem generalni sekretarki Urada predsednike Republike Slovenije gospe Nataši Kovač za dopolnilno obrazložitev predloga. Postopkovni predlog, kolega Lisec. Hvala, gospod predsednik, za dano besedo. Še enkrat danes v skladu s prvim odstavkom 74. člena predlagam, da se odločanje o 22.a točki uvrsti na eno izmed naslednjih sej.

Tako izgleda, ko se norca iz demokracije delate in v končni fazi tudi iz funkcije predsednika Republike, ki je izpeljal ta postopek, dobil zagotovilo tega državnega zbora, da si bo upal izvesti glasovanje v 30 dneh od dneva, ko predsednik poda v Državni zbor predlog, in ta predlog je prišel v Državni zbor 18. januarja. Kar pomeni, da ta Državni zbor mora o viceguvernerju glasovati do 18. 2., kar pomeni, da po prazniku bo časa še cirka sedem dni. In ne gre tako, kot ste si zamislili. To je sramota za nek demokratičen proces. Res je sramota. Zakon o dohodnini, Zakon o nacionalnem demografskem skladu pa še par zakonov ste umaknili iz glasovanja. Pa to ne more biti praksa V demokratični državi je tako, ko pride nek zakon, nek postopek do konca, se glasuje. V kolikor nimaš dovolj glasov, pač zakon ni izglasovan. In zato bomo temu nasprotovali, ker je res: prvič, nespoštovanje do institucije predsednika Republike, ki je izvedel postopke, korektno in v skladu s poslovnikom in tudi v skladu z 37. členom Banke Slovenije. In če vaš kandidat za viceguvernerja, ki je blizu SDS, ki nima dovolj znanja, da bi postal viceguverner, kajne, nima dovolj glasov in boste to prestavljali s seje na sejo, to ni pravilno, ni prav. In dovolj je že tega! Dovolj. prestavi samo odločanje, ali tu mislite tudi razpravo. Namreč, mi imamo danes gospo Natašo Kovač, iz Urada predsednika republike, imamo tudi predstavitev stališča Poslanske skupine Levica. S tem želim vprašati, ali naj nadaljujemo potem tudi z temi zadevami, pa samo glasujemo o prestavitvi odločanja ali pa prestavimo tudi to razpravo oziroma ta dva dela?

hvala lepa. Saj mislim, da zdaj po tej gesti stvar izgleda še bolj bizarna, kajne. Razpravljamo lahko danes, glasoval bomo pa naslednjič, ko boste vi imel dovolj glasov. Ali tako sklepate? Mislim, razprave v parlamentu so konec koncev zato, da se poskuša skozi razpravo dobiti večino za nek zakon, za nek predlog, za nek akt ali pa za kandidata, če ga hočemo nekam postaviti. Zdaj, vi veste, da ste vlada, ki je manjšinska, in da težko zbirate glasove za stvari, ki bi jih radi delali. V tem primeru postavili človeka, ki je blizu SDS, ki je nenazadnje mož dolgoletne piarovke vaše stranke, v vodstvo Banke Slovenije in ugotavljate, da imate danes – kaj? Preveč ljudi v karanteni, da bi to lahko šlo čez obravnavo in zdaj bomo prestavili vse skupaj na naslednji teden. Mislim, to je res, norca se delati iz demokracije, iz postopkov, ki so tukaj. Mislim, še malo, pa se bomo začel po astroloških kartah ravnati, kdaj bo kakšno glasovanje izpeljano, pa bomo sodeč po tem prestavljali. Ali bomo samo šteli, kdaj ima katera stran več ljudi v karanteni? Pojdimo lepo po vrsti, tako kot je procedura določena in se glasuje takrat, ko je glasovanje na vrsti. To je moj kontrapostopkovni predlog. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Še kdo? Ne. Potem dajem besedo generalni sekretarki Urada predsednik republike

Spoštovani predsednik, spoštovani poslanke in poslanci! Dovolite, da tokrat na začetku tokratne obrazložitve, ki je predvidoma zadnja v tem sklicu državnega zbora, v imenu predsednika republike izrazim iskreno zahvalo vsem poslankam in poslancem tega državnega zbora, še posebej vodjem poslanskih skupin za uspešno sodelovanje pri izboru kandidatk in kandidatov za najvišje funkcije v državi. V tem sklicu je predsednik republike v imenovanje predlagal kandidate za 23 funkcij. V 17 primerih so bili izvoljeni v prvem krogu, ostali s ponovljenim glasovanjem. Tudi v zadnjem letu, v času večje politične negotovosti je 8 kandidatk in kandidatov od skupno 10 predlaganih bilo imenovanih v prvem krogu. To je omogočilo, in to je v tem času še posebej pomembno, da vse najpomembnejše institucije v tej državi delujejo neovirano in v polni sestavi. Dovolite mi sedaj, da nadaljujem s predstavitvijo kandidature za viceguvernerja Banka Slovenije. Predsednik republike Državnemu zboru v imenovanje predlaga mag. Marjana Divjaka, generalnega direktorja Direktorata za zakladništvo na Ministrstvu za finance, ki je pridobil naziv magistra znanosti na Univerzi v Ljubljani na področju poslovnih in organizacijskih ved, na Univerzi v Torinu na področju razvojne ekonomije in na Univerzi v Oxfordu na področju matematičnih financ. Poleg akademskega znanja ga odlikujejo bogate praktične izkušnje. Vodenje Direktorata za zakladništvo je prevzel v letu 2013, ko se je Slovenija soočala z velikim nezaupanjem investitorjev in bonitetnih agencij ter omejenim dostopom do finančnih trgov. Z ekipo sodelavcev je pomembno prispeval k ohranitvi dostopa države do dolžniških kapitalskih trgov. V zakladnici Republike Slovenije je dokazal svoje organizacijske in vodstvene sposobnosti. Rezultat je učinkovito izvajanje nalog državne zakladnice tern najpomembneje, optimizacija upravljanja z državnim dolgom, tako z vidika tveganja kot stroška dolga. Direktorat za zakladništvo je v letu 2017 za inovativne pristope pri upravljanju z dolgom prejel nagrado Sovereign Risk Manager of the Year in Risk Maneger of the Year. Mag. Divjak je odličen poznavalec področja upravljanja s podnebnimi spremembami kot največjega izziva sodobne družbe, kjer imajo in bodo imele veliko vlogo tudi centralne banke. Bil je pobudnik zelene in trajnostne obveznice Republike Slovenije, kar je julija 2021 vodilo v izdajo prve trajnostne obveznice Republike Slovenije. S to prelomno transakcijo je bila Slovenija prva med državami srednje in vzhodne Evrope ter druga med državami članicami Evropske unije. Mag. Divjak je med predsedovanjem Slovenije Evropskemu svetu vodil delovno skupino Evropskega sveta za evropske zelene obveznice. V letih 2013 do 2016 je delal kot zunanji svetovalec za Mednarodni denarni sklad, je redni udeleženec na konferencah Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke. Ima bogate izkušnje tudi na področju bančništva in je dolgoletni član in od leta 2020 tudi predsednik Nadzornega sveta SID banke. Na veliki večini področij delovanja Banke Slovenije ima kot direktor zakladništva, kot član Nadzornega sveta SID banke in kot zunanji svetovalec pri Mednarodnem denarnem skladu tako strokovno znanje kot povsem praktične izkušnje, kar je bilo mogoče spremljati tudi ob njegovi javni predstavitvi. Med vsemi kandidati, ki izpolnjujejo strokovne kriterije za to mesto, je mag. Divjak tisti, ki lahko med vsemi posvetovanji s poslanskimi skupinami dobi tudi primerno podporo za izvolitev. Mag. Divjak združuje visoko stopnjo strokovnosti s področja financ in ekonomije, organizacijske sposobnosti in mednarodne izkušnje. V zadnjih devetih letih je operativno vodil eno najpomembnejših funkcij države ‒ financiranje za izvrševanje državnega proračuna. Uspešno in profesionalno je sodeloval s petimi ministri za finance v petih slovenskih vladah in vodil učinkovit dialog z investitorji za vrednostne papirje, bonitetnimi agencijami ter drugimi deležniki. Slovenija v tej skupnosti ponovno uživa velik ugled. Na podlagi vsega navedenega je mogoče utemeljeno pričakovati, da bo mag. Divjak v primeru izvolitve naloge na Banki Slovenije opravljal odgovorno, strokovno in skrbno. Predsednik republike ga zato predlaga za kandidata za viceguvernerja, člana Sveta Banke Slovenije. Hvala lepa. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala. Sledi predstavitev stališča Poslanske skupine Levica. Besedo ima Luka Mesec. Hvala lepa in lep pozdrav! Gospod Divjak seveda izgleda na papirju kompetenten kandidat. V svoji karieri je sodeloval z več mednarodnimi institucijami, naredil kariero v akademiji in tako naprej. In tudi z marsikaterim njegovim stališčem bi se lahko strinjal glede pogleda na zelene obveznice in tako dalje. Njegov problem pa je, da je to eksplicitno političen kandidat. Kandidat, ki se – ne vem, kako je z ostalimi opozicijskimi strankami ‒, enostavno niti ni prišel predstavit, niti ni zaprosil, da bi se prišel predstavit v opozicijske poslanske vrste, vsaj pri nas je bila situacija taka. To razumem, ker je iz njegovega življenjepisa, kar ni bilo zdaj jasno iz predstavitve s strani kabineta predsednika države, da je gospod Divjak hkrati tudi vsa ta leta bil zvest kader SDS, ki je imel prste vmes tudi pri kakšni nečednosti. Imel je prste vmes pri izbrisu obvezničarjev Nove Kreditne banke Maribor, 110 tisoč ljudi je takrat izgubilo del svojega premoženja, ki so ga investirali v banko, zato da bi pomagali banko s svojim denarjem, s svojimi prihranki reševati, in imel je prste vmes pri nastanku prve slabe banke in tako dalje. Tako Tako gledam na njegovo kandidaturo kot na poskus te vlade v izdihljajih, predvsem vladajoče stranke SDS, da dobi svojega človeka v vodstvo Banke Slovenije. Zdaj, kakšen je dogovor, kaj naj bi bila njegova misija tam, težko sklepamo, ker se ni prišel predstavit in ga nismo imeli priložnosti vprašati, sklepam pa lahko, da te stvari niso čiste, ker drugače jih ne bi imel problem predstaviti tudi opozicijskim poslanskim skupinam. Tako jaz politizacije Banke Slovenije na tak grob način definitivno ne podpiram, kakor zaradi zgodovine, ki jo ima gospod Divjak s stranko SDS z Novo Kreditno banko Maribor, slabo banko in tako naprej, enostavno temu človeku ne morem zaupati, da bo svoje delo opravljal vestno in v korist nas vseh. Skrbi me, da bo svoje delo opravljal pristransko in v korist predvsem tiste stranke, ki ga bo na ta položaj imenovala. Zato naše podpore nima. PREDSEDNIK Končali smo s predstavitvijo stališča poslanske skupine. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu, da se odločanje o Predlogu za imenovanje člana Sveta banke – viceguvernerja preloži na eno od naslednjih sej zbora. Glasujemo.

Prehajamo na izvedbo glasovanja o predlogu za imenovanje člana Sveta Banke Slovenije – viceguvernerja. V skladu s petim odstavkom 37. člena Zakona o Banki Slovenije Državni zbor o imenovanju člana Sveta Banke Slovenije – viceguvernerja odloča s tajnim glasovanjem. V skladu s prvim odstavkom 92. člena Poslovnika Državnega zbora vodi tajno glasovanje komisija, ki jo sestavljajo predsedujoči, ter štirje poslanci, ki jih izvoli Državni zbor. / oglašanje Predstavniki poslanskih skupin so mi že posredovali predloge za člane komisije, ki vodi glasovanje. To so Franc Breznik, Poslanska skupina SDS; Andreja Zabret, Poslanska skupina LMŠ; Boštjan Koražija, Poslanska skupina Levica; Blaž Pavlin, Poslanska skupina NSi. Član komisije sem tudi jaz kot predsedujoči. Pri delu komisije bo sodelovala tudi namestnica generalne sekretarke gospa Jerneja Bergoč. Kdo takšnemu predlogu nasprotuje? Ugotavljam, da ne. Prehajamo na odločanje o sestavi komisije. Glasujemo.

V skladu s tretjim odstavkom 92. člena Poslovnika Državnega zbora bo poslancem glasovnica vročena tako, da pride vsak poslanec k mizi predsedujočega in pove svoje ime in priimek. Poslanke in poslance prosim, da pri čakanju na vročitev glasovnic v skladu s preventivnimi ukrepi držite priporočeno medsebojno razdaljo. Glasuje se tako, da se na glasovnici obkroži beseda za ali proti. V skladu s petim odstavkom 91. člena Poslovnika Državnega zbora je neizpolnjena glasovnica neveljavna, neveljavna je tudi glasovnica, iz katere volja poslanke oziroma poslanca ni jasno razvidna. V skladu s petim odstavkom 37. člena Zakona o Banki Slovenije bo predlagani kandidat za člana Sveta Banke Slovenije – viceguvernerja imenovan, če bo za glasovala večina vseh poslank in poslancev, to je 46 ali več. Glasovali bomo v dvorani v glasovalnih kabinah. Poslanke in poslanci boste izpolnjene glasovnice oddali v glasovalno skrinjico, ki bo v dvorani na mizi ob kabinah za glasovanje. Preden preidemo na izvedbo tajnega glasovanja, opozarjam na določbo drugega odstavka 92. člena Poslovnika Državnega zbora, ki določa, da med tajnim glasovanjem v dvorano nimajo dostopa osebe, ki niso udeležene pri glasovanju, zato te osebe pozivam, da dvorano v tem času zapustijo. Prehajamo na izvedbo tajnega glasovanja. Prosim poslanko in poslance, ki mi boste pomagali pri glasovanju, da se takoj zglasite v sobi 217, kjer bomo prevzeli volilni material. Glasovanje se bo začelo ob 19.35, to je čez deset minut in bo trajalo do 19.50. Prekinjam to točko dnevnega reda in 29. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali ob 20 uri in 5 minut.

Spoštovane kolegice in kolegi! Nadaljujemo s prekinjeno 22.a točko, to je z obravnavo Predloga za imenovanje člana Sveta Banke Slovenije ‒ viceguvernerja. Naj preberem zapisnik o ugotovitvi izida glasovanja o imenovanju mag. Marjana Divjaka za člana Sveta Banke Slovenije – viceguvernerja: Glasovanje je bilo v prostorih Državnega zbora 4. februarja 2022. Razdeljenih je bilo 84 glasovnic. Oddanih je bilo 84 glasovnic. Neveljavne ni bilo nobene glasovnice. Veljavnih je bilo 84 glasovnic. Za je glasovalo 44 poslank in poslancev, proti je glasovalo 40 poslank Ker predlagani kandidat ni prejel zadostnega števila glasov poslank in poslancev, bom skladno s šestim odstavkom 37. člena Zakona o Banki Slovenije o tem takoj obvestil predsednika Republike Slovenije. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 29. sejo Državnega zbora. Hvala